P.Z. br. 419 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Miljenko Pavlaković, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Miljenko** Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Pred vama je Nacrt prijedloga Zakona o dopunu Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Ovo prvenstveno želim naglasiti da ovo također privremena mjera koja će biti na snazi do 31.12.2010. godine. Upravo i ranije rečeno da zbog utjecaja svjetske krize na gospodarstvo, pa tako i na tržište rada u Republici Hrvatskoj došlo je do značajnog povećanja korisnika broja novčanih naknada za vrijeme nezaposlenosti. Upravo prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u lipnju 2009. godine bilo je 22,4% više nego u istom mjesecu u prethodnoj godini, znači u 2008. godini, tim da gotovo 50% je novo prijavljenih osoba koje su se prijavile u evidenciju nezaposlenih ulazi izravno iz prekinutog radnog odnosa. S obzirom na pad svih ekonomskih pokazatelja, napominjem kao privremenu mjeru, predlažemo smanjenje visine iznosa te naknade, te da se uredi da najviši iznosi naknade bude vezan za kretanje visine propisane minimalne plaće, pa tako će se održati i socijalni i fiskalni standard u proračunu. Time bi se pokazalo da najveći iznos naknade u neto iznosu bude 2 tisuće 251 kuna i 20 lipa u prva 3 mjeseca, a to je 100% minimalne minimalne plaće, u preostalo vrijeme do jedne godine 80% iliti ga u ovom trenutku tisuću 801 kuna, te trajanje naknade do zapošljavanja ili mirovine 60% iliti ga tisuću 350 kuna i 72 lipe. Na ovaj način uštede se procjenjuju na iznos od 15 milijona kuna u 2009. godini, te oko 30 milijuna kuna tijekom 2010. godine. Jasno sredstva ovih ušteda bit će usmjerene na mjere potpore za očuvanje radnih mjesta, i održavanje što većeg broja zaposlenosti. Ovime nikako ne želimo da nezaposleni nosi taj teret, jer ono što treba uzeti u obzir da upravo prosječna isplaćena naknada iznosi tisuću 600 kuna. Znači ona je u ovom trenutku prema važećem zakonu manje od ove naknade koja se predlaže, manje od minimalne plaće za prva 3 mjeseca 2 tisuće 251 kunu i 20 lipa. S obzirom da je taj prosjek oko tisuću 600 kuna smatramo da je ovo prihvatljivo i molimo jasno vaše izglasavanje. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Koliko vidim ne. Moram pitati. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. Hvala vam još jedan zakon o kojem po mom dubokom uvjerenju smo ustvari trebali odraditi objedinjenu raspravu sa ovim zakonom koji je bio prije, zato što je promjena ovog zakona isključivo zbog usvajanja zakona o kojem smo prije govorili, a to je dotacije za očuvanje radnih mjesta, jer je već više puta ponovljeno, a u krajnjoj liniji eto piše i u obrazloženju ovoga zakona da se sredstva koja će se dobiti uštedom, time što će se smanjivati budućim nezaposlenima usmjeriti u mjere i potpore za očuvanje radnih mjesta. Prema tome, da nije bilo one prve mjere ne bi bilo valjda niti ove druge. Ovih nekoliko dana raspravljamo u ovom Saboru o rebalansu proračuna, o nizu zakonskih prijedloga i iznova nas se uvijek uvjerava kako one socijalno najosjetljivije skupine našeg društva nisu dirnute ovim mjerama. Tako se misli oni koji imaju 3 tisuće kuna plaću u državi da mogu solidarno podnijeti teret troškova krize, pa tako to valjda mogu i oni koji će od sutra biti nezaposleni. Ja ne znam da li stvarno netko u ovoj državi misli i uvjeren je u to da će sa usvajanjem zakona o kojem smo prije govorili, koji ide ka navodnom očuvanju radnih mjesta, da će priliv nezaposlenih na Zavoda za zapošljavanje odjednom naglo pasti. A postavljam i ovdje pitanje kako to da ova Vlada nije znala, recimo, prije nekakva tri, četiri tjedna kad smo raspravljali o onom prošlom rebalansu proračuna, mislim da je to bio drugi rebalans proračuna, proračuna, pa kad su upravo na stavkama koje se odnose, dakle ta sredstva koja idu kao naknada nezaposlenima su se ta sredstva bila povećala za 240 milijona kuna. Tri tjedna nakon toga ili četiri tjedna nakon toga, e smanjuju se ta sredstva za punih 127 milijona kuna. Ja ne znam da li bilo gdje u svijetu ima države u kojoj se unaprijed od onih koji će ostati bez posla će se uzimati da bi se eventualno, i to vrlo upitno, očuvala nečija tuđa, druga radna jer eto ostali ste bez posla, pa valjda imate zbog toga valjda još i smanjene nekakve vaše osnove potrebe i sada ćete solidarno sudjelovati sa građanima Hrvatske države u plaćanju ceha ja bih rekla neodgovornosti i neozbiljnosti i debelog kašnjenja Vlade sa donošenjem adekvatnih mjera. Mjera kojima bi se i poticalo gospodarstvo i pokušala sačuvati radna mjesta. Ali gospodo o tome je u ovom saboru i o takvim mjerama Vlade trebalo govoriti davno prije, a najkasnije u krajnjoj liniji na proračunu koji se ovdje izglasavao prošle godine negdje, ako se ne varam u 11. mjesecu. Tada ispada da nitko nije bio svjestan krize u kojoj se Hrvatska nalazi, da bi sada u obrazloženjima svih ovih prijedloga zakona, pa i ovoga o kojem govorimo, koji govori o smanjivanju naknade budućim nezaposlenima se spominjala i 2008. godina i kretanja na tržištu rada u svjetskoj industriji itd. Sada se to može spomenuti, a prošle godine mi smo bili čardak ni na nebu, ni na zemlji. Uvjeravalo nas se da ćemo biti neokrhnuti. Ako ne zaposleni, oni koji će tek ostati bez posla i oni koji su danas bez posla, nisu jedna od najosjetljivijih skupina bilo kojeg društva, onda gospodo recite mi koji to jesu. Oni koji su ostali, odnosno koji će ostati bez svojih radnih mjesta. I tako se namaklo uzimajući iz drugih stavaka sa Zavoda sa zapošljavanje recimo iz onog dijela Akcijskog plana za zapošljavanje, pa samo prije neka dva ili tri mjeseca je današnja premijerka, tadašnja potpredsjednica Vlade na velika zvona govorila o sredstvima koja idu u Akcijski plan zapošljavanja te ćemo pomoći ovim skupinama, te ćemo pomoći onim skupinama itd. sada na kraju iz obrazloženja ovog prijedloga zakona, onog prijašnjeg i ovog sadašnjeg shvatimo svi skupa da ta sredstva uopće nisu trošena. Ponavljam ne znam da li negdje postoji primjer da oni koji će tek ostati bez posla, da će financirati one koji bi pretpostavlja se koji bi trebali zadržati svoja radna mjesta. Nigdje niti u jednoj rečenici ili riječi niste dali projekciju za koliko mislite da će se smanjiti taj priliv nezaposlenih, odnosno novo nezaposlenih na Zavod za zapošljavanje. Jer podaci koji su iz 6. mjeseca. Imamo novoprijavljenih 15 tisuća nezaposlena. Od toga dakle zbog otkaza od strane poslodavca je 10 tisuća 638 dakle 78% od ukupnog broja, a od toga broja gotovo 50% je onih koji su ovdje zbog smanjenja opsega posla, zbog poteškoća u poslovanju itd., itd. Ja vas podsjećam kolegice i kolega da smo ovoj problematici nezaposlenih razgovarali već više puta. Razgovarali smo prošle godine kada se donosio novi Zakon o posredovanju u zapošljavanju. Tada su se naravno ishvalile mjere i odredbe koje su tim zakonom išle. išle. Dakle od 1. ove godine su se povećavale naknade u odnosu na prosječnu plaću, istina skraćivao se rok. A podsjećam vas da smo o ovoj problematici govorili i u 3. mjesecu ove godine, također u ovoj dvorani, kada je na dnevnom redu bira rasprava o prijedlogu SDP-ovom prijedlogu izmjena Zakona o posredovanju pri zapošljavanju. Kada je SDP predlagao i upozoravao Vladu na sve veći broj onih koji ostaju bez posla. I predlagali samo tada ne da se poveća naknada, nego da se produži vremenski period u kojem će nezaposleni s osnova koji koji su došli, s osnova poteškoća poslodavaca, viška itd. dobivati tu naknadu. Predložili smo da se taj period produži. Tada smo odbijeni jer da to nije potrebno. Tada su se zatvarale oči pred time da je broj novo nezaposlenih iz dana u dan bio sve veći i da se taj trend održao i da iz mjeseca u mjesec taj trend samo raste. Tada nam se govorilo da stvaramo razlike i nepravde unutar kategorije nezaposlenih. Jer kako će sada oni, također je bio prijedlog privremene mjere, dakle kako će sada oni koji će s jedne osnove dolaziti na zavod imati nešto nešto veća prava, a oni koji su do određenog datuma bili na zavodu će imati manja prava, pa vi sada istu stvar radite. Vi sada kažete da po ovom zakonu da zavisno od toga kada zakon stupi na snagu, ali recimo neka stupi na snagu 5. kolovoza. Svi oni koji će do 5. kolovoza ostanu bez posla, dobivat će naknade i ostvarivati prava po sadašnjem zakonu važećem, a oni koji će iza 5. kolovoza ostati bez posla dobivati će smanjene smanjene naknade. I sada to nije nepravda. Znači kada predlaže opozicija nešto, onda je to nepravda i stvaramo razlike, a sada kada vi predlažete gotovo to isto stvarate dvije kategorije nezaposlenih, kada je u pitanju visina naknade, onda onda to nije nepravda. Onda je to solidarnost, zamislite sa krizom u koju nas je jednim dobrim dijelom uvalila da tako kažem i sadašnja Vlada, odnosno bivša, odnosno sadašnja Vlada, to je i onako staro nova Vlada. A inače da vas podsjetim kada govorim o brojkama, onda treba reći i podsjetiti javnost da je krajem lipnja u zavodu evidentirano 247 tisuća 147 nezaposlenih osoba, što je za 11,2% više nego u lipnju 2008. godine. Najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe iznad 50 godina ili 72 tisuće 917 osoba ili gotovo 30% onih koji su iznad 50 godina. Rekla sam već u lipnju 2009. godine, prijavilo se nezaposlenih za 42% više nego u lipnju 2008. godine. 442 osobe i to od toga onih koji imaju radno iskustvo preko 83%. I rekoh već negdje gotovo 50% direktno sa nekog radnog mjesta. Inače u lipnju 2009. ma nešto manje od 64 tisuće nezaposlenih osoba ili 25,8% od ukupnog broja nezaposlenih koristili su neku novčanu naknadu. Sada dakle ta jedna kategorija ljudi koja tamo gdje će se prijaviti neće naći svojom voljom nego zato što ova Vlada nije na vrijeme barem za jedan dio osigurala i provela mjere kojima bi se možda i njihovo radno mjesto sačuvalo sada ti novi pridošli na Zavod za zapošljavanje će morati evo snositi kako to HDZ voli reći teret solidarnosti sa ja ću to reći neodgovornošću i neozbiljnošću, i nečinjenjem Vlade da, i nesposobnošću Vlade ustvari da predvidi kakve su razmjere krize koja je ne da je pokucala nego nažalost na velika širom otvorena vrata ušla i u Hrvatsku. Ono što želim postaviti pitanje. Naime, kaže da će se predloženom dopunom zakona postići do kraja ove godine u državnom proračunu ušteda od 15 milijuna kuna te oko 30 milijuna kuna tijekom 2010. godine. Postavljam pitanje a kuda ide onaj ostatak koji se ako i ne ide sav, a vi mi recite da li ide ili ne ide, koji se skida sa pojedinih stavki Zavoda za zapošljavanje. Ako se skida 127 milijuna na stavki materijalnih potpora kamo idu te potpore, ako se skida 9 milijuna kuna sa subvencija poljoprivrednicima, trgovačkim društvima itd. odnosno malim i srednjim poduzetnicima ja postavljam pitanje u ime kluba kamo ide ako ne ide u ovo jer ste mi pokušali na onom prethodnom zakonu reći da nije točno da sva ta sredstva idu u ovih 200 milijuna kuna ali onda me jako zanima kamo idu. kamo idu. Prema tome, ponavljam još jedanput ili ako nisam rekla SDP će biti protiv donošenja ovakvog zakona. Smatramo nepoštenim ako hoćete i nemoralnim da budući nezaposleni snose teret nečije neodgovornosti i da im se smanjuje naknada, i da ionako kad i već jesu građani drugog reda da postanu još i građani trećeg reda. A za one koji možda ne razumiju zašto Vlada baš njima smanjuje naknadu onda ću ovako pročitati šta piše u obrazloženju, jedan dio. "Uvažavajući pri tome izračune vezane uz opasnosti socijalne izdržljivosti a zbog očuvanja fiskalno održivog egzistencijalnog i socijalno prihvatljivog minimuma", eto zbog toga će dragi naši budući nezaposleni vama biti smanjena naknada pa tko razumije šta to točno znači razumije. Klub SDP-a neće glasati za ovaj prijedlog zakona. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je klub HDZ-a uvaženi zastupnik Boris Kunst. Izvolite. Hvala lijepa. Eto poslije ove žustre rasprave kolegice iz SPD-a ja bih evo pokušao podsjetiti da ovaj zakon koji sada vrijedi Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti a koji se primjenjuje od 1.1. ove 1.1. ove godine, znači 1. siječnja 2009. godine značajno je povećao iznos novčane naknade na koju pravo ostvaruju radnici koji bez svoje krivnje ostaju bez posla. U odnosu na one zakone prije šest godina o kojima često govorim je to bilo za čak 200, 300% povećanje podsjetit ću da slijedom takvog uređenja najviši iznos naknade se izračunavao normalno od prosječne plaće isplaćene u Republici Hrvatskoj na slijedeći način. U 2008. godini je ta prosječna plaća iznosila negdje u bruto iznosu 7 tisuća 544 kune a u neto iznosu je to bilo 5 tisuća i 600 kuna i to je služila kao osnovica za izračun naknade za nezaposlene. U prva tri mjeseca znači je ta osnovica iznosila 3 tisuće 900 kuna, znači ta naknada koju su primali nezaposleni koji u prva tri mjeseca su znači dobili 70% od te osnovice, to je 3 tisuće ili 390% više u odnosu na onih prije šest godina. Preostalo vrijeme do jedne godine primali su 50% ili 2 tisuće ili 280% u odnosu na prije šest godina. Trajna naknada do zaposlenja ili mirovine iznosila je znači 40% od te osnovice što je iznosilo 2 tisuće Tijekom proteklih mjeseci u kojima mi možemo kako god hoćete nazivati ovu situaciju ali ona je jasna da je ta svjetska kriza u značajnoj mjeri utjecala i na gospodarstvo Hrvatske ali i na tržište rada broj korisnika novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti je značajno povećan i tu se slažem sa kolegicom da se povećao broj nezaposlenih no moram podsjetiti da sadašnja statistika ipak kada prati pokazuje da u odnosu na prethodni mjesec se taj broj nezaposlenih smanjuje iz mjeseca u mjesec što je u odnosu na prošlu godinu sigurno veliki broj nezaposlenih. Usporedbe radi broj korisnika naknade u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u lipnju je bio 22,4% veći nego u istom mjesecu lani a gotovo 50% novoprijavljenih osoba u evidenciji nezaposlenih ulazi izravno iz prekinutog radnog odnosa. Uzmemo li u obzir i ukupna makro-ekonomska kretanja koja za prvo tromjesečje ove godine pokazuju na znatan pad bruto društvenog proizvoda o kojem smo razgovarali ovih par dana od 6,7% pa industrijske proizvodnje pad 7,1%, pa rast u bruto iznosu inozemnog duga za 1% i smanjene opće potrošnje sigurno da je neophodno u cilju ograničavanja fiskalnih posljedica povećanja broja korisnika novčanih naknada za vrijeme nezaposlenosti privremeno smanjiti ovaj najviši iznos naknade. Opet ponavljam privremeno jer i ovaj zakon ima ograničeni rok trajanja kao i ovi o kojima smo u u prethodnim raspravama razgovarali. Prilikom usvajanja važećeg zakona, znači ovog sad o kojem govorim još uvijek, ne ovoga o kojem ću govoriti je sigurno rezultat višegodišnjeg trenda kontinuiranog pada stope nezaposlenosti i mislim da to morate priznati da je faktički od 400 tisuća nezaposlenih u jednom trenutku došlo na 225 tisuća nezaposlenih u Hrvatskoj. I normalno da je tako i padao broj korisnika tih novčanih naknada, te normalno su bile i veće fiskalne mogućnosti državnog proračuna i normalno da se tada, kada se taj zakon pisao, predlagao, nije se moglo predvidjeti da će biti takav utjecaj svjetske krize kao što je on nažalost danas ostavio svoje posljedice. Međutim, u sadašnjim kriznim uvjetima trenutna visina naknada sigurno da nije više socijalno izdržljiva, stoga se ona mora privremeno smanjiti. Naglašavam i naglasak stavljam na privremeno. I ona se normalno I opet ponavljam, i kada se veže uz tu minimalnu plaću ona će sigurno biti daleko veća od one naknade, prisjetimo se, koja je dugo godina iznosila 900 kuna pa onda natezanje dugogodišnje se nekako za 100 kuna povećala na tisuću kuna. Slijedom takvog uređenja, najviši iznos naknade će se izračunavat od minimalne plaće, obzirom da mjesečna minimalna plaća u bruto iznosu, evo tek toliko radi informacije, iznosi 2812,93 kune, a neto 2251 kunu, da će najviša naknada za nezaposlene iznositi znači taj neto iznos minimalne plaće od 2251,20 kuna u prva tri mjeseca. A zatim će ona padati, nije 70% kolegice, ne, tada će padati, sljedećih godinu dana na 80% pa će ona iznositi 1801 kunu, a oni radnici koji imaju pravo na naknadu do stjecanja uvjeta za mirovinu ili do novog zaposlenja, tada će ona iznositi 60% ili 1350,72 kune mjesečno što je normalno približno, nije isto, ali približno onom iznosu koji je bio prije šest godina. Predloženom dopunom zakona u državnom proračunu će se do kraja ove godine, prema procjenama i ovo što smo čuli od tajnika, postići ušteda od 15 milijuna kuna i oko 30 milijuna kuna tijekom 2010. godine i ta sredstva koja će biti ušteđena na ovaj način usmjerit će se na mjere i potpore za očuvanje radnih mjesta i održanje što veće stope nezaposlenosti, što ima svoje logike. Bez obzira koliko vi sad to pokušavali ismijati, ono ima svoje logike. Logično da je u interesu da što više ljudi ostane u svijetu rada, da se ne povećava na zavodu broj nezaposlenih i logično da se onda iz tih sredstava pokušava financirati i ovaj zakon o kojem smo maloprije razgovarali prije ovog. Važno je naglasiti da se ovim zakonom ne dira u pravnu sigurnost stečenih prava, što znači da sve osobe koje su prvih sedam mjeseci ove godine ostvarile pravo, prema važećem zakonu nastavljaju to pravo i koristiti. Znači, vi ste to dobro primjetili kolegice da normalno do stupanja na snagu ovog zakona svi oni će koristiti sada stečena prava po ovom zakonu o kojem sam ja u početku govorio. Smanjeni iznos naknade odnosi se samo na radnike koji će završiti na zavodu nakon izmjene zakona, ali je vrlo važno naglasiti sa određenim rokom primjene. To je godinu dana ili možda godinu i koji mjesec, do 31. prosinca 2010. godine. Mislim da je objektivno, ako ćemo objektivno gledat, ako objektivno želimo shvatiti novonastalu situaciju da je to bilo jedino moguće rješenje i zbog toga klub Hrvatske demokratske zajednice je podržao ovaj predloženi zakon. Hvala. Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Uvažena zastupnica Gordana Sobol. Izvolite. **Sobol, Gordana (SDP)** Gospodine Kunst, vi ste sad na kraju rekli ovo je bilo jedino moguće rješenje. Pa jel to stvarno moguće? Mislim, stvarno smatram da je ovo netočna tvrdnja da je ovo bilo jedino moguće rješenje da bi se uopće išlo u zakon za očuvanje radnih mjesta da se morala smanjiti, da će se sutra morat smanjiti naknada budućim nezaposlenima. Ako je to točno što ste vi rekli, onda ste samo potvrdili nesposobnost Vlade. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Hvala. I imamo u ime kluba HNS-a uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici predlagatelja. Zakon koji imamo pred sobom, odnosno prijedlog zakona, zapravo je tipičan primjer ili barem možemo reći papirnati dokaz jedne politike koja se već šest godina vodi u Republici Hrvatskoj, koja je došla do ruba izdržljivosti. Dakle, to je prije svega bila politika kupovanja socijalnoga mira ili u prijevodu na hrvatski kupovina glasova. Nisu tu bili važni ni zaposleni ni nezaposleni, nego kako pacificirati tu veliku vojsku ljudi koji su ostali bez temeljnog dostojanstva time što su izgubili posao. I sada kaže Vlada da treba ravnomjerno raspodijeliti teret krize i onda naravno, to ćete vidjeti kasnije i u analizi, vjerovali ili ne, kategoriju nezaposlenih osoba stavlja na najvišu razinu onih koji moraju snositi teret. Postotno Vlada želi uzeti najviše nezaposlenima. Nije li paradoksalno reći da će se dio tereta gospodarske krize u Hrvatskoj svaliti na pleća onih koji su već ponijeli tu krizu samom činjenicom što su nezaposleni? Pa zar nisu oni per se produkt te krize? Idemo redom. Možemo ovaj problem i predloženo rješenje promatrati iz nekoliko različitih rakursa odnosno u nekoliko različitih konteksta. Dajte da vidimo malo što je Vlada odlučila kad se govori o mjerama štednje, kako ona sebi kroji kapu. Od svih najava bolnih rezova na rashodovnoj strani proračuna Vlada je uz silne napore uspjela srezati, srezati, odnosno postigla je uštedu od oko 260 milijuna kuna i to je kolosalnih 0,21% ukupnih rashoda. Dakle, 0,21% ukupnih rashoda će uštedjeti. To je otprilike 2,5% tzv. proračunske rupe. 7% ukupne uštede koja se postiže ovim zakonom dolazi od najnezaštićenije kategorije, a to su nezaposleni. 7% ukupnih ušteda na ovome rebalansu uzet će se nezaposlenima, odnosno da se bolje izrazim, 7% ukupnih ušteda dolazi i iz izvora koji je bio namijenjen nezaposlenima, a oni će stradati puno više. i nešto kuna, 710 pada na 2 150 otprilike. Sad pogledajmo dalje. Kako će se rezati da bi se podnio teret krize? Tzv. zaštićene ili saborske mirovine padaju za 10%. Plaće, mirovine i ostali dobici oporezuju se sa 2, odnosno 4%, dužnosnici su ostali bez najprije 10 pa onda 5, sad još 4%, a nezaposleni ostaju bez 42%. Dakle, svi oni koji rade, svi koji imaju stabilne izvore prihoda su daleko bolje prošli u politici ušteda ove Vlade, nego nezaposleni kojima se uzima 42% u prosjeku. Međutim, ima još jedna stvar. Postoje i oni koji dobiju. Dovoljno je da sjednete u traktor, da ste dovoljno maštoviti, dođete urlati pred Ministarstvo poljoprivrede i op, eto ga na rebalansu 250 250 milijuna kuna više za poljoprivredu bez problema. A što ćemo kad nezaposleni nemaju traktore? Ajmo malo simulirati kako to izgleda na primjeru hrvatske obitelji. Dakle, kako bi to izgledalo da se hrvatska obitelj ponaša onako kao što se ponaša Vlada. Izračuni kažu da je potrošačka košarica oko 6 600 kuna za četveročlanu obitelj, dakle 6 tisuća Kad bi se budžetska rupa preslikala sa državnog proračuna na obiteljski proračun, to bi značilo da obitelj mora uštedjeti, odnosno šparati šparati mjesečno ili smanjiti troškove za 660 kuna. Dakle sa 6 tisuća 600 odjednom moraju srezati za 660 kuna. Međutim, kad bismo preslikali kako je to napravila Vlada, a Vlada je rekla da će pokriti 2,5% ukupne budžetske rupe, to bi značilo da četveročlana hrvatska obitelj sreže ukupne mjesečne troškove za 16 kuna, a to znači da jednom i drugom od 2 djeteta uskrate mjesečno po jedan sladoled. Eto, tako se ponaša Vlada. Tako se ne bi ponašala ni jedna jedina odgovorna obitelj. Dakle, Vlada je nama slikovito rečeno predstavila program po kojemu će uštedjeti 2 sladoleda mjesečno na otprilike 6 600 kuna mjesečnoga troška. I još jedna stvar. Već neko izvjesno vrijeme poslodavci traže da se smanji radni tjedan i Vlada je pristala u slučajevima kad se radi o tvrtkama koje mogu dokazati da posluju s gubitkom u 2. polovici prošle i u prvoj polovici ove godine. I onda se dosjetila kako namaknuti sredstva za to. Pa mislite da je slučajno to što se preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ide sa tom transakcijom? Upravo ona sredstva koja će biti potrebna za subvenciju skraćenja radnog tjedna su sredstva koja će se uštedjeti ovim zakonom i na to još nadodajte 32 milijuna kuna koje Hrvatski zavod za zapošljavanje ima na dispoziciji ove godine za poticanje zapošljavanja, a nije potrošio praktički ni jedne jedine lipe. I dobiti ćete to što vam treba da biste proveli ovaj zakon. O tome se radi. Da se prelije iz šupljega u prazno. Dakle, da nezaposleni sufinanciraju praktički one koji će ostati raditi, ali će im se smanjiti, odnosno skratiti radni tjedan. To je vrhunac politike ove Vlade. I što je najgore od svega, ta lingvistička ekvilibristika kojom se nešto što je trulo, ali potpuno trulo pokušava zamotati da se ne vidi o čemu se radi je naprosto nevjerojatna. Kad bi se godišnje dodjeljivali Oskari za najbanaliziraniju poruku umotanu u najkompliciranije formulacije, gospodo dobili biste ove godine ne jednoga, nego 3. Gospođa Sobol je počela, ali nije dovršila. Ja vas lijepo molim, napregnite sve moždane vijuge i recite mi što znači ova rečenica? Uvažavajući pri tome izračune vezane uz opasnosti socijalne izdržljivosti, a zbog očuvanja fiskalno održivog egzistencijalnog i socijalno prihvatljivog minimuma najviši iznos novčane naknade vezan je uz kretanja visine propisane minimalne plaće koja odražava upravo naveden socijalno prihvatljiv i fiskalno održiv standard. Pa ima li veće strave i užasa u zakonodavstvu Republike Hrvatske? Pa ljudi Božji. Pa koga se ovdje vrijeđa? Što Što znači fiskalno održiv standard? Kako standard može biti fiskalno održiv? Pa standard je promjenjiva kategorija jednako kao i fiskus, ali fiskusa koliko imate toliki standard mora biti. Kakva je ovo igra? Pa kome se rugaju? Ili nama ili nezaposlenima ili onima kojima će se skratiti radni tjedan? Mislim da je moglo pametnije, da je moglo drugačije. I moram reći u ime kluba HNS-a žaloste nas ovakvi potezi Vlade. Oni svjedoče neinventivnost, oni svjedoče to sjekiranje o kojemu sam jučer govorio. Svojevremeno u Dalmaciji kad biste došli u mesnicu onda bi vam odsjekli žuntu, jer niste mogli kupiti kilo mesa da niste dobili i malo kosti. E to je ovdje upravo slučaj. Dakle žunte se nabacuju. I ljudi koji su ostali bez posla i to u proteklih 12 mjeseci najbolje znaju što znači licemjerje ovoga zakona. A onima koji će tek postati nezaposleni, koji će biti izravni produkt ove krize poručuje se malo ćemo vam uzeti da skratimo radni tjedan. Kratimo, kratimo, kratimo, a dokle ćemo kratiti i što će nam ostati, hoćemo li išta imati više produžiti nakon ove Vlade? Klub HNS-a neće podržati ovaj zakon i jedva čeka dan kad će ovu državu voditi kompetentnija Vlada. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Al bute morali još čekati. Sada prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je uvažena zastupnica Ljubica Lukačić. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo kolege kada su govorili u ime kluba, vrlo detaljno su opisali što ovaj zakon u vrijeme kada smo donosili prošle godine Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti bilo je realno naknadu za vrijeme nezaposlenosti vezati za izračun, za prosječnu plaću u protekloj godini. Pa je tako, evo već smo čuli, za prva 3 mjeseca naknada iznosila 70%, za preostalo vrijeme do jedne godine 50%, a trajna naknada iznosila je 40% od prosječne plaće u protekloj godini. Predlagatelj zbog ekonomske i gospodarske krize sada predlaže da se naknada za vrijeme nezaposlenosti isplaćuje za prva 3 mjeseca u visini od 100% od minimalne plaće, za preostalo vrijeme do jedne godine u visini od 80% i trajna naknada dakle da se isplaćuje u visini od 60% od minimalne plaće. Ja evo kratko još mogu reći da me veseli što je ovo kratkoročna mjera i što će ona trajati do kraja 2010. godine, oni koji će ostati bez posla neće trajno biti pogođeni kako se to kaže ovako niskim naknadama, iako čuli smo evo iz izlaganja gospodina Kunsta, one su znatno, znatno veće nego što su to bile dakle i s ovim smanjenjem znatno veće nego što su to bile prije nekoliko godina. Realno je bilo za očekivati da se naknade u prošloj godini i povećaju s obzirom da je broj zaposlenih, broj nezaposlenih padao, međutim evo kao što sam već rekla zbog ove krize broj nezaposlenih raste i naprosto nekako mislim da će ova sredstva koja će biti usmjerena u potpore za očuvanje radnih mjesta očuvati radna mjesta i da će ispuniti svoju svrhu, te da će na Hrvatski zavod za zapošljavanje biti prijavljen što manji broj nezaposlenih ljudi. Hvala vam lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite.

Doista se divim ovoj akrobaciji davanja podataka i obrazloženja koje predmetni zakon prate. Tako u jednom dijelu obrazloženja navodite da prema sadašnjem važećem članku 43. zakona naknada za prvih 90 dana iznosi najviše 70%, pa onda 50%, pa od 40% od iznosa prosječne neto isplaćene plaće u gospodarstvu Republike Hrvatske. Koliko je to u kunama? li moguće da u ministarstvu koje je pisalo ovaj prijedlog zakona ne znaju koliko je danom pisanja toga obrazloženja zakona ta naknada iznosila? Koliko je to 70% prosjeka? 3 tisuće 624. Je li je tako? Onih 50% je 2 tisuće 589. A ovih 40% 2 tisuće 71. Zašto niste umjesto postotaka napisali iznose kuna? Da nam otežate čitanje zakona i izračuna koliko će naknade sada biti niže. Koliko će sada naknade iznositi? Je li bilo moguće ovu formulaciju iz članka 43.a u obrazloženju pretvoriti, dakle ovaj izričaj da za prvih 90 dana korištenja ne može biti više od iznosa minimalne plaće umanjene za doprinose za obavezna osiguranja utvrđene posebnim propisima u kune? Koliko je minimalna plaća umanjena za obavezatne doprinose? Minimalna plaća utvrđuje se u bruto iznosu, 2 tisuće 814 kuna. Je li znači to da će sada maksimalna naknada iznositi, koliko? Kako to da u obrazloženju zakona niste dali pregled sadašnjih iznosa, ograničenih naknada i koliko će ona po ovom prijedlogu zakona iznositi? Imamo najprije neto osnovicu prosječne plaće, sada ide na ograničenje vezano na minimalnu plaću koja je u brutu, pa onda još umanjena za plaćene obavezne doprinose. To nije podatak koji se objavljuje, nego izračunava. Nadalje u obrazloženju pišete da je u lipnju bilo 22,4% veći broj korisnika novčane naknade, nego u lipnju prošle godine. Koliko ju je primalo u lipnju ove godine, a koliko u lipnju prošle godine? Zar niste mogli napisati da je lipnju prošle godina naknadu primalo 52 062 tisuće, a u lipnju ove godine 63 tisuće 743 korisnika naknade? Što je ovdje bilo problem iskazati da 10, 11 tisuća ljudi nezaposlenih više s pravom naknade na burzi ove godine nego ih je bilo prošle godine? Opet u cilju otežavanja praćenja efekata zakona. Pa vas ljubazno molim da ubuduće ove postotke, ovo obrazloženje koje ništa ne govori, nego više skriva nego otkriva, ubuduće dajte u iznosima i brojkama. Ako želite našu potporu u donošenju zakon, ako želite da ispravno razumijemo i da građanima tumačimo koje se promjene u zakonu donose. I doista ne mogu razumjeti da za nekakva materijalna prava građana dajete osnovicu koja je izračunska, a ne fiksna objavljena. Minimalna plaća umanjena za plaćene doprinose. vas ja molim recite koliki je to iznos danas? Minimalna plaća umanjena za obvezne doprinose. Koliko to u kunama iznosi? Zašto? Zato što se sa sindikatima mjesec dana se natezali koliko iznosi ispravni obračun minimalne plaće prema Zakonu o minimalnoj plaći. Jer svaki na svoj način tumači formulu iz zakona. Iako je gospođa državna tajnica Vera Babić za ovom govornicom na moj izričiti zahtjev tri puta pročitala i rekla kako će se to primjenjivati u objavi podataka o najnižoj plaći od 2 tisuće 814, sporno je skoro 250, 300 kuna. I sada zbog toga inzistiram da umjesto ove papazjanije od izričaja minimalna plaća umanjenja za obavezne doprinose velite iznos. Da se to zapiše da ne bi sutra bio objavljen neki drugi iznos. Bar to. Ja sam izračunao da će maksimalna naknada u ovom zakonu u odnosu na dosadašnju biti manja za tisuću 516 kuna mjesečno. Tisuću 516 manja, niža no što je do sada bila. Možda sam pogriješio, ali teško je izračunavati kada nam ne dajete podatke koji su čitljivi, razumljivi, jasni nego najprije postotke ovakve, postotke onakve, sve u cilju toga da nam otežavate raspravu. To je što se toga tiče. I završavam sa sljedećim. Prije 4 godine prvi put, prije 3 godine drugi put, pokušali smo u ovom Saboru predstavnike Vlade uvjeriti da vođenje politike zapošljavanja nezaposlenih kako to radimo u Hrvatskoj nije dobro. I da ukoliko želimo hrvatskim nezaposlenim građanima pomoći, da bi doista morali vidjeli mogućnost da Hrvatska izmisli ili oblikuje svoj program fleksigurnosti. Od toga naravno ništa. Ako je ta tema bila nepoznanica u Hrvatskoj zbog pomanjkanja literature, evo ja vam preporučam jedan izuzetni ozbiljni udžbenik na tu temu, knjigu, prevedeno. Originalni naziv je flex security. A kao dokaz o tome ili protiv onih koji kažu da samo rastom bruto društvenog proizvoda i razvojem gospodarstva nezaposleni imaju šansu se zaposliti, samo tri zanimljiva podatka. U Albaniji je rast bruto društvenog proizvoda 5,8%, a zapošljavanje u padu 2,65%. U Češkoj je rast bruto društvenog proizvoda 3,1%, a zaposlenost u padu 0,24%. U Estoniji je rast bruto društvenog proizvoda čak 7,2% bio, a zaposlenost je rasla svega 0,58. I da vas sada ne davim tim podacima koji zapravo dokazuju da kretanje, rast ili pad bruto društvenog proizvoda ali u kontekstu pada ili rasta broja zaposlenih ne mora značiti nikad. Želim vjerovati da zbog ove krize i shvaćanja činjenice da broj nezaposlenih u Hrvatskoj raste bez velikih naznaka da ubrzo dođe do povoljnije situacije, dosita ovu jednu stručnu raspravu o politici zapošljavanja i modelu flekssigurnosti ćete prihvatiti barem kao jednu od mogućih mjera antirecesijske u Hrvatskoj. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I sada je na redu uvažena zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite.

kroz njih nije dirala one najugroženije, odnosno najosjetljivije, a evo upravo u ovom zakonskom prijedlogu o kojem sada govorimo, smanjuje se naknada za nezaposlene. Zar oni koji ostanu bez posla nisu najugroženiji i najosjetljiviji. Riječ je o ljudima koji su doslovno preko noći ostali bez sredstava za egzistenciju. Čime Vlada argumentira potrebu donošenja ovog zakona? što je ovaj puta alibi za ovu doista neprihvatljivu mjeru? Vladin razlog je veliko povećanje broja korisnika novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti i veliki financijski pritisak na proračuna s naslova isplata novčanih naknada. Istina je, u Hrvatskoj dnevno ostaje bez posla par stotina ljudi. Evo nekoliko podataka. U lipnju 2009. u odnosu na isti lanjski mjesec broj korisnika naknade za nezaposlene povećan je 22,4%. U razdoblju siječanj-lipanj ove godine u usporedbi s istim razdobljem 2008. broj prijavljenih u evidenciju nezaposlenih povećan je 5%. Dakle riječ je otprilike 12,5 tisuća tih osoba s tim da je 50% njih, to je vrlo važan podatak, dakle svaki drugi novoprijavljeni došao izravno iz rada, preciznije iz prekinutog radnog odnosa. Još jedan podatak. U svibnju ove godine stopa registrirane nezaposlenosti u Hrvatskoj iznosila je 14,4%. Ali ono što je najintrigantnije u ovoj priči o hrvatskoj nezaposlenosti jest što Vlada uvijek iznova tvrdi uvijek nas iznova uvjerava da je ovakav rasta nezaposlenosti isključiva posljedica svjetske krize koja se eto prelila i u Hrvatskoj na realni sektor, pa onda i na hrvatsko tržište rada. To naprosto nije točno. Ovo je naime samo malim dijelom posljedica svjetske krize. U daleko većoj mjeri ovo je posljedica politike aktualne vlasti, koja je 15 godina zanemarivala gospodarstvo, a podupirala socijalu. Tako su nestajala radna mjesta a stvaralo se društvo ovisno o državnim jaslama. Aktualna vlast se u svakoj prilici hvali kako sve veći dio državnog proračuna odlazi na socijalu. Ja sam već jučer kad sam raspravljala o Prijedlogu zakona o PDV-u rekla da to nikako nije činjenica s kojom bi se trebalo hvaliti. To je činjenica koja izaziva zabrinutost i to je činjenica za žaljenje. To naime upravo potvrđuje da se nije ulagalo u nova radna mjesta već se trošilo na socijalu. Dramatičan je podatak da u Hrvatskoj imamo samo 45% radno aktivnog stanovništva i to je jedna od najnižih stopa u Europi a istovremeno ogroman broj hrvatskih građana živi od nekog od oblika socijalne pomoći. A država je komotno preuzela ulogu redistributera novostvorene vrijednosti i dakako za uzvrat dobila političku klijentelu i vjerne glasače, i uporno promovira solidarnost u siromaštvu dok eto elita biva pošteđena svih nedaća. Naravno da je jednom moralo doći do toga da gospodarstvo više ne može nositi ovaj silan teret socijalnih davanja. No svejedno nezaposleni zasigurno nisu ona društvena grupa, ona skupina hrvatskih građana na kojoj bi se trebalo sve prelomiti. Ovaj zakon koji je pred nama ograničenog je roka trajanja, dakle predviđa se da traje do kraja 2010. godine. Predloženim smanjenjem naknada nezaposlenima u tom bi se vremenu u proračunu uštedjelo uštedjelo negdje oko 45 milijuna kuna, 15 milijuna do konca 2009. i tridesetak milijuna još tijekom 2010. godine. Međutim, to je premala ušteda za državni proračun dakle tih ali i mnogo veća sredstva mogla bi se namaknuti primjerice oporezivanjem imovine hrvatskih pritajenih bogataša. S druge strane, nezaposlenima će umanjena naknada predstavljati doista veliki manjak. Ovo tim više što se naknada, dakle najviša naknada za nezaposlenost ograničava na visinu minimalne plaće a minimalna plaća kad govorimo o onom apsolutnom iznosu utvrđena je u svoti manjoj od onoga što smo očekivali. Izgleda da nismo dobro razumjeli Zakon o minimalnoj plaći. Za razliku od aktualne vlasti SDP je još u rano proljeće, dakle u vrijeme kad je još od strane vladajućih bila zapravo ignorirana činjenica o postojanju krize u Hrvatskoj, dakle mi smo već tada kroz izmjene Zakona o posredovanju pri zapošljavanju predlagali produženje vremena u kojem bi se primala naknada za nezaposlenost sve upravo s ciljem da se olakša situacija toj grupi hrvatskih građana, dakle nezaposlenima. Naravno, kao i svi drugi i taj je zakon doživio jednaku sudbinu. Dakle, nije bilo razumijevanja za njega a dat je kažem u vremenu kad se još možda i moglo napraviti nešto više, u svakom slučaju više nego sada nakon šest mjeseci a eto sada se predlaže zakon sa potpuno suprotnim efektima, dakle ide se na smanjivanje naknade za nezaposlenost.

uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Nisam se mislio javiti pod ovom točkom jer smo se dogovorili da će kolega Beus iznijeti stav našega kluba. Međutim, u 15 sati i 20 minuta nazvao me jedan čovjek iz Slavonije i molio me da se javim i da prenesem ono što on želi poručiti Hrvatskom saboru u svezi ove točke. Radi se o čovjeku koji je pukovnik Hrvatske vojske, koji je 90%-tni invalid i najprije mi je ispričao o teškom stanju u Slavoniji vezano uz nezaposlenost, da stopa nezaposlenosti raste iz dana u dan. Obavijestio me da uskoro u nekoliko velikih tvrtki u Slavoniji ljudi odlaze na kolektivni godišnji odmor odmor a u rješenju piše do daljnjega. Svi znamo što to znači. I rekao mi je poručite i predstavnicima Vlade i saborskim zastupnicima da ja kao hrvatski vojnik 91., 92. godine ni u jednom trenutku nisam sumnjao u pobjedu, 91., 92. ni u jednom trenutku nismo gubili nadu iako su ljudi ginuli i s lijeva i s desna ali kaže sada u ovom trenutku moram reći kaže sa samo četiri riječi mogu opisati stanje u mojoj Slavoniji. nesigurnost, ravnodušnost, beznađe. Znači, nikada u svom životu nisam vidio toliko deprimiranih ljudi oko sebe. To je njegova poruka svima nama. Ja sam vas gospodine državni tajniče kod prethodne točke pitao o mjerama za rješenje u svezi rješenja krize. Postavio sam vam četiri pitanja, niste mi odgovorili niti na jedno. Zahvaljujem. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Da. Uvaženi Miljenko Pavlaković državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Kratko ću pokušati sumirati odgovore na ono što ste vi vaša pitanja. Mislim da je ovdje ja ću pokušati bitno naglasiti. Prosječna naknada koju primaju osobe nezaposlene preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iznosu tisuću 600 naknada. To je prosječna naknada koja se sada isplaćuje prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U svom početnom obrazloženju ja mislim da sam jasno iščitao da upravo u prva tri mjeseca znači to je 100% iznosa minimalne plaće koja iznosi 2 tisuće 251 kuna i 20 lipa, preostalo vrijeme do godinu dana 80% ili tisuću 801 kuna i trajanje do zapošljavanja odnosno mirovine 60% ili tisuću 350 kuna i 72 lipe. Ja sam to rekao rekao i u obrazloženju. Zašto nije u tekstu? Iza razloga što ova privremena mjera obuhvaća i 2009. i 2010. godinu a minimalna plaća jasno će doći u korekciji u 2010. godini pa se išlo sa izričajem minimalne plaće prema Hrvatskom zavodu za statistiku kako će oni i potvrditi a postoci i rokovi trajanja jasno će ostati isto. Ponavljam, što se tiče mjere financiranja jasno da u okviru proračuna, cjelovitog proračuna Republike Hrvatske, kada se gleda tamo di su učinjene uštede i di su namaknuta sredstva, ne možemo govoriti paralelno da se uzelo iz jedne pozicije i direktno dalo drugoj poziciji. Jer vi ste vidjeli u ranijim raspravama, ja neću sad u to ulaziti, u proračunu di se sve uzelo i na što se sve dodavalo, pa tako i u ovoj mjeri prema ovom zakonu. Tu trebamo naglasiti da oni sa prosječnim primanjima kroz Zavod za zapošljavanje od 1600 kuna oni neće biti drastično ovim izmjenama, s obzirom da su oni u okviru. Mi govorimo ovdje o maksimalnom iznosu, ne o prosječnom, ne o minimalnom, nego o maksimalnom iznosu tako da one najosjetljivije socijalne ugrožene skupine i dalje su zaštićene ovim zakonom. Ja napominjem ponovno zašto možda ne ranije, sigurno iz razloga što sam i ranije rekao da prema svim evidencijama koje su vođene od 2004. pa do 2008. nismo imali pad nezaposlenosti i u 2008. da je … /Govornik se ne razumije./… prosječna anketna stopa nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj bila na nivou u Eurozoni. Mislim da nam je to dovoljan svima pokazatelj zašto ne prije. Sada kada smo se uhvatili u koštac sa svim pripremama što je Vlada učinila, evo još jednom apeliram na prihvaćanje ovakvog zakona i ja sam uvjeren da većinu zastupnika će imat će imat razumijevanje da i dalje štitimo socijalne skupine i da će zakon bit prihvaćen. Hvala vam lijepa.